Изслушване на министъра на външните работи Теодора Генчовска на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно: - изявление на Жозеп Борел, върховен представител по външна политика и сигурност на Европейския съюз, по време на Съвет „Външни работи“ в Люксембург; изявление на Аналена Бербок – министър на външните работи на Федерална република Германия, по повод твърдението за съгласие от страна на Република България за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз през първото полугодие на 2022 г. на Република Северна Македония и Република Албания. Вносител е Десислава Атанасова на Народното събрание. Напомням, че по отношение на изслушването не сме гласували дали да бъде в закрито заседание, както е искането на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Господин Председател, всичко започна преди време с една голяма лъжа на един чужд гражданин, който, макар и с двойно гражданство, стана министър на икономиката, а после и министър-председател на България. Лъжа, която беше разобличена от Конституционния съд на нашата република, изместена във времето след това от много последващи лъжи, изречени от нашия министър-председател. Малко повече от 100 дни България се управлява от лъжци,

Така бяха излъгани музеите, които още не са получили от Министерството на финансите 12 млн. лв., така бяха излъгани читалищата, които бяха забравени от Министерството на културата, така бяха излъгани и транспортните фирми, които няма да получат обещаните от министър-председателя средства. Излъгани бяха и моряците от „Царевна“, и близките им, и всички български граждани, които се притеснявахме за живота и здравето на нашите сънародници, блокирани в продължение на месец и половина в Мариупол. Ако направим един обзор от последните 100 дни от управлението на нашата държава, ще осъзнаем, че в цялата 32-годишна история на прехода не са изречени толкова лъжи, концентрирани в толкова кратък период от време, колкото се случиха през последните 100 дни. Лъжи, които не са безобидни, защото те застрашават не само просперитета на нашия народ, а живота на нашия народ. Ситуацията с кораба „Царевна“ ни показа, че патологията на лъжата вече се е вградила в нашето ежедневие и в телевизионния екран, на който присъстват предимно управляващите, за да имат възможност да ни излъжат повече и по-ефективно. Ние обаче не се намираме в популярната детска игра лъженка, а в жестока реалност, в която не можем да поверим живота и здравето си на българското правителство, защото, освен че лъже, то просто не се справя с управлението на нашата държава – не се справи с бежанската вълна, за която се погрижиха и продължават да се грижат предимно граждански активисти и доброволци. В момента в България има няколко десетки хиляди чужди граждани. Все повече зачестяват случаите на агресия, които се проявяват от страна на тези бежанци, които започват да настояват техните знамена да се развяват на български институции. И ако този въпрос се решава от закона, който казва, че на българските институции може да се развява само българският флаг, а знамената на чуждите държави имат своите места единствено в посолствата и консулствата на съответните чужди държави, то другият – чисто човешкият, няма как да се реши. В Банско преди два дни имахме ситуация, в която украинец заплашваше български граждани и ясно заявяваше, че е дошъл тук, за да убива. Впоследствие това беше изтълкувано като изявление под въздействието на алкохол, очевидно трезви жени от украински произход, минавайки покрай български протестиращи, проявиха агресия към тях. А вчера фирми във Варна са заплашвали служители – свои работници, с наличието на азовци в страната ни. В тази връзка искам да попитам за пореден път от тази парламентарна трибуна както нашия министър-председател, така и министъра на вътрешните работи, шефовете на българските служби: имате ли информация колко точно членове на полка „Азов“ са влезли в България или и с тази на пръв поглед лесна справка няма да се справите и ще си послужите с лъжа. Но да спрем да говорим за лъжата. На лъжата, както е добре известно, краката са къси. Време е да говорим за истината, а истината е, че нашето отечество е в опасност, ръководено от немощно, безидейно, тежкозависимо и управленски напълно импотентно правителство. То потъва в дълбокото блато на конституционната и политическата криза, завещана още от предишното управление на ГЕРБ и така наречените патриоти. Ето защо е време за следното: оставка, нови избори, на които българският народ да се яви като на референдум за своето бъдеще. Време ни е за възраждане. Да живее България!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние още в сряда поставихме въпроса за това да бъде внесена точка в дневния ред и сега настояваме – Вие можете сам да го направите като председател, да внесем точка, с която да разгледаме нашето предложение за председател на Бюджетната комисия. Ще го обясня ясно с каква цел. Господин Асен Василев и господин Кирил Петков от няколко седмици твърдят, че господин Каримански няма достатъчно добра репутация да бъде гуверньор на БНБ. Ние не сме казали нищо по този въпрос. Това го твърдят премиерът и министърът на финансите. За нас, ако те имат някакви съмнения в господин Каримански, не виждам как „Продължаваме Промяната“ може да продължи да подкрепя господин Каримански за шеф на Бюджетната комисия, която е може би най-важната комисия в парламента, още повече от гледна точка на това, че след месец – месец и половина господин Каримански, евентуално ако днес не бъде избран за шеф на БНБ, и господин Асен Василев ще трябва да правят актуализация на бюджета след всичко, което казаха от „Продължаваме Промяната“, включително и днес. Затова ние настояваме да видим дали не проявявате някакъв двоен стандарт и някакви тънки сметки и не искате да подкрепите господин Каримански за шеф на БНБ не защото смятате, че той е с лоша репутация, а защото имате нещо друго предвид. Ако сте искрени и последователни в почтеността и в усещането си за почтеност, то Вие трябва моментално да освободите господин Каримански и като председател на Бюджетната комисия. Настоявам да вкарате тази точка в дневния ред и ако не го направите, ние ще направим извода,

това, което се случи през вчерашния ден, защото ми се струва, че то си заслужава да се обмисли, осмисли и политически. Вчерашния ден – имам предвид дебата и в крайна сметка закриването на специализираното правосъдие и решението на Софийския районен съд, което беше коментирано в този контекст, и какво следва оттук нататък. Вчера ние закрихме една институция, която се беше превърнала в емблема на политическата злоупотреба с правосъдието в България. Тя беше създадена, за да се избегне необходимостта от истинска реформа на редовното правосъдие, особено на прокуратурата в България. Беше създадена, така да се каже, за да изпълни програмата – ние ги хващаме, те ги пускат, тоест да престане нормалният съд в България да пуска онези, които бяха нарочени от тогавашното правителство за хващане. Беше създадена, за да бъде паралелна структура на нормалното правосъдие в България, което по по един или друг начин да отговаря по гъвкаво на очакванията на определена политическа конюнктура. Ликвидацията на тази структура за мен беше много важна крачка към нормализация не просто на правосъдието в България, но и на политическия живот в страната. Нещо, което сега на фона на огромните кризи, пред които страната е изправена, е толкова по необходимо и толкова по-важно. България се намира и светът се намира в абсолютно безпрецедентна ситуация. Политическите генерации, които са представени в тази зала, смятам, че всички ще се съгласите, и по-опитните колеги от мен, че никога не е било толкова сложно политически, геополитически, икономически. Никога не е било толкова сложно! Войната, която се води в Украйна, е безпрецедентна от края на Втората световна война по своите размери и потенциалния си глобален обхват. Икономическата криза, която следва ковид кризата, военният конфликт в Украйна, в Украйна, руската агресия, руското предизвикателство срещу установения международен ред – всичко това ни изправя пред чудовищни сътресения и предизвикателства. И се случва в момент, в който българската политическа система абсолютно няма език, на който да произведе съгласие. Защото ние не спорим просто за идеологически различия, ние не спорим за идейни различия, ние се обвиняваме взаимно в криминалитет, зависимости, в конспиративни теории – и аз съм го правил, не соча с пръст никой друг. Но това разделя българския политически живот по начин, по който прави морално недопустимо изобщо да се търсят съгласия по някакви важни неща, като например какво правим, как отговаряме на предизвикателствата в Украйна. Напълно немислимо прави възможността за търсене на някакви национални консенсуси. Дали става дума за украинската криза, дали става дума за необходимостта ни да решим проблема с Македония, самата възможност за някакъв разговор е поставена под въпрос, защото ние взаимно сме се нарекли престъпници. А се наричаме взаимно престъпници включително защото в България ние не можем да се съгласим, че това е прерогатив единствено на независимата съдебна власт, защото ѝ нямаме доверие, защото не можем да я реформираме. Всъщност това, което трябва да направим, от моя гледна точка и се опитвам абсолютно откровено да поставя тази тема на Вашето внимание – ние наистина трябва да се съгласим, че трябва да намерим съгласие да реформираме правосъдието в България, така че всички да се съгласим, че то може да се произнася по съмнения за извършени престъпления, включително и от политически лица, при пълно доверие за неговата независимост, съответно политическата система и тук този парламент няма нужда да произнася присъди от тази трибуна, нали така. Но също така, че политическата система не бива да бъде прибежище за хора, които се крият зад имунитета на народните представители или на политически лидери от правосъдието. Защото, ако се съгласим, че правосъдието трябва да може да се произнася, то трябва да може да се произнася и да не превръщаме тези казуси в политически казуси, Това са двете страни на едно уравнение на възможната нормализация на българския политически живот, така че да можем да казваме: да, ние имаме политически различия по x, y, z идеи, концепции, но когато става дума за национален интерес, ние можем да си подадем ръка и да говорим за някакви неща. И вчера госпожа Атанасова, цитирайки решението на Софийския районен съд, каза нещо много интересно: „Надявам се – каза госпожа Атанасова – Вие няма да го затворите и него.“ Ние го отворихме

…всички казуси трябва да се решават в конвенционалния съд, не в онзи, политическия съд. Защото всъщност най-лесното беше да се опитаме да го прихванем и да го обърнем в същата политическа употреба, само че с друг знак. Затваряйки в същия този ден, ние казахме: ще се произнася независимият конвенционален съд. Да, това решение, това произнасяне очевидно не е в полза на управляващите. Аз обаче също казвам: „Да живее независимият български съд!“ Ето, имаме независим съд, който може да се произнесе свободно, не в интерес на управляващите. Нали така? С едно доста, как да кажа, артикулирано решение. Това е хубаво. Това е хубаво. Ние трябва да си извадим изводите как оттук нататък да създадем такива процедури, такива институции, такива условия, щото цялата тази материя да се разглежда от независим съд, и вчера направихме важна стъпка в тази посока. Следващите важни стъпки са: да реформираме КОНПИ, да променим нейното ръководство, така че наистина да може да се има доверие на тази институция, че ще бъде в състояние да събира доказателства за разследването на корупция, включително по високите етажи на властта, да преследва парите от престъпна дейност по начин, който не противоречи на основни стандарти на правото. И следващата стъпка, която трябва да направим – и тук се обръщам към опозицията, аз пак ще потърся контакт с Вас, дайте да опитаме платформата, която беше създадена и в която Вие не пожелахте да се включите – Комисията за промени в Конституцията, да намерим начин заедно да я използваме за това да изработим един общ проект за промени в Конституцията. Не наш или Ваш, а общ, така че да можем да направим следващата стъпка към една нормализация на българския политически живот. Едно последно нещо, което искам да кажа, е, че вчерашният ден, вчерашното гласуване по Специализирания съд на фона на всякакви разделения и напрежения, които има в управляващата коалиция, показа, че смисълът на това управление все пак е достатъчно важен, за да ни обединява. Надявам се, че особено след една кратка почивка по Великденските празници емоциите ще отстъпят, разумът ще се върне и ще можем да продължим да работим заедно, защото алтернативата на изборите е абсолютно непоносима за България сега, в този момент. Рискът да предизвикаме избори, които да бъдат спечелени от Путин, е нещо, което никой не може да си позволи… (Възгласи от ВЪЗРАЖДАНЕ: „Еее!“) Да, да, за съжаление. …е нещо, което никой не може да си позволи да предизвика. Така че, колеги, предлагам Ви да продължим по линия на правосъдната реформа, да намерим начин да рестартираме Комисията за реформа на Конституцията и да нормализираме политическия живот в страната поне с една идея. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. За процедура – Мустафа Карадайъ, заповядайте.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 че трябва да намираме начин да постигаме съгласие по важни теми, да изпълним със съдържание понятието „реформа“, а не по всякакъв начин да се опитваме да девалвираме смисъла на понятието „реформа“ и много други важни неща, върху които трябва да се замислим. Господин Председател, когато господин Иванов спомена, че госпожа Атанасова е цитирала едно решение на един съд за полицейски произвол и полицейщина в страната, трябваше да му напомните на господин Иванов, че има и десетки други решения и на други съдилища за полицейски произвол и полицейщина, и Рашковщина по време на изборите юли и ноември месец в България. Все пак, когато тръгваме да правим една обективна картина, трябва да я гледаме в цялост и всички онези порочни явления, които се случват днес в обществото, да ги пресечем

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, обръщам се към Вас персонално, защото Вие ме провокирахте да взема тази процедура. Ако исках, господин Иванов, да се подиграя на Вашата позиция, щях да кажа, че Вашето изказване току-що беше в стилистиката на „Давайте, ребята, жить дружно“! от БСП.) Изведнъж, преживели някакъв катарзис или какво аз лично не мога да си обясня все още – може би по-късно – Вие разбрахте, че политическите партии съществуват, че парламентарните групи в парламента формират не само обществено доверие и обществено мнение, ами те не са нито мутри, нито мафия, нито статукво. Те са тук благодарение на вота на българския избирател. Без значение, че благодарение на машините на последните избори може България да се похвали с най-ниската избирателна активност, но ситуацията е такава. Говорихте за търсене на национално съгласие. Аз лично мисля, че дебатът за възможни разговори с когото и да е и по каквато и да е тема, включително и темата „Промяна на Конституцията“, която неведнъж сте се опитвали да етикетирате към Вашето „Да, България“, (реплики), – да, през тази парламентарна трибуна, но с извинение, господин Иванов, с извинение, за няколко неща. Първо, че преди няколко месеца Вие упорито отказвахте дори да говорите с нас. Помните ли? Когато ГЕРБ получи мандата, когато ГЕРБ Ви покани на разговори, реакцията беше: статукво, мутри, Джипко-бибитков и всичко останало, ние с Вас няма да говорим. Е, дойде ли моментът, в който да осъзнаете, че в тази зала има една парламентарна група, излъчена от вота на българските избиратели, с която е наложително да говорите. Защото да се променя Конституция не е просто слоган на просто една политическа партия, участваща в избори и експлоатираща тази тема, както и темата „Съдебна реформа“, темата „Правосъдна реформа“, темата „Промяна в Конституцията“. Тази тема не е просто запазена марка на Вашата политическа коалиция. Тази тема е общодържавна и Радомир Чолаков.) На следващо място… Колегите доста се вълнуват вдясно. Няма нужда, колеги, от подобно вълнение. Това са фактите. Това е обективната истина и просто Ви я припомням.

Трябва да се търси консенсус, господин Иванов. Да, трябва. Трябваше да се търси консенсус. И когато имаше и други кризи, и когато в тези кризи ние се справяхме сами, ние като управляващи тогава се справяхме сами, никой от Вас в продължение на една година не каза: България е в криза и на това правителство на ГЕРБ трябва да се помогне или поне да се мълчи,

протеста, видя се, че от нея нищо не излезе, сега е коалиция на промяната, вижда се, че и от нея нищо не излиза, се сетихте изведнъж, че има други партии в този парламент. Ние и миналата година бяхме тук. И миналата година многократно казвахме, че сме тук по волята на българските граждани. И когато обиждате нашата парламентарна група или лидера на нашата партия, обиждате нашите избиратели. Разкаянието и катарзисът, господин Иванов, а и други, които може би ще се покаят в предстоящата Страстна седмица, не минава през политически хули. Не минава през това. Вчера колегата Чолаков каза: минава през едно извинявайте, не бяхме прави. Нека да оставим всичко назад в миналото и да говорим за България. За съжаление, подобно нещо не чух от парламентарната трибуна. Искам да чуя как се отричате от всичко, което заявявахте в продължение на години. Как оценявате, че една политическа партия, която и да е тя – не говоря само за нашата парламентарна група, е тук благодарение на вота на българските граждани, на тези, които и ние включително представляваме? И да, направихте, господин Иванов, ретроспекция на вчерашните събития. Какво се случи вчера? Освен че изпълнихте със съдържание онази лелеяна реформа, която за нас не е реформа, но плодовете ще ги берем по-късно като държава и затова ще сте отговорни всички Вие, управляващи, случи се и друго, господин Иванов. Мнозинството Ви не успя да гласува нито едно от три възможни, незнайно как появили се, решения. Това се случи също вчера. Днес ще се случи и друго. Мнозинството Ви не може да избира гуверньор на БНБ, но коалицията е стабилна. Между другото, Вие в коалиция ли сте, господин Иванов, с БСП? Ще се случи още нещо. Ще се окаже, че опозицията ще има решаващ глас в този избор, както имаше решаващ глас и в снощното решение, както имаше решаващ глас и в много други решения, защото осъзнава своята отговорност. Знаете ли тогава какво ще се случи, господин Иванов? Ще трябва да излезете оттук и да призовете за оставка. Защото не можете да се справяте с нищо! Благодаря, госпожо Атанасова. Професор Гечев, вече Ви давам думата да ни запознаете с Доклада на Комисията по бюджет и финанси.

ако не възразявате, в протокола ще Ви запозная само с материалите, които касаят единствения кандидат, който е останал – колегата Каримански.

„На открито заседание, проведено на 31 март 2022 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложените кандидати за управител на по реда на Раздел IV от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси,

Кандидатурата на господин Любомир Антонов Каримански, предложена от парламентарната група на „Има такъв народ“, беше представена от народния представител Тошко Йорданов. Любомир Каримански има магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство – катедра „Финанси“, и магистърска степен по бизнес администрация от Международния бизнес университет „Хълт“ в Лондон. Той има множество специализации в областта на финансите и банковото дело и висшия мениджмънт – Глобално лидерство в България и в чужбина. Любомир Каримански започва професионалното си развитие през 1991 г. в българския банков сектор в областта на международните валутно-финансови отношения. Той е един от първите експерти, които внедряват и утвърждават картовите разплащания в България и установяват преки взаимоотношения с международните картови асоциации – VISA и Mastercard, за България. През годините изгражда екип, с който успешно внедрява иновативни банкови бизнес модели за развитието на банкирането на дребно, платежната инфраструктура, както и схеми за лоялност при използването на банковите продукти. Повече от 10 години Любомир Каримански участва в управлението на няколко търговски банки и финансови институции като член на управителния съвет и изпълнителен директор, в които следи за прилагането на Европейската банкова регулаторна рамка по отношение на операционния и кредитен риск и на капиталовите изисквания за банките. През годините той е активен участник при транспонирането на Директивата за платежните услуги в българското законодателство, както и при нейната ревизия на европейско ниво. Натрупаният дългогодишен опит в банковия сектор в България, включително и в Международния банков институт, му изгражда авторитет на високоуважаван професионалист в Европа, което му позволява да заема независими длъжности в управлението на СЕПА разплащанията в Европейския платежен съвет в Брюксел. През последните шест години господин Каримански участва активно в промените на европейските регулации, свързани с цифровото банкиране и иновативните разплащания в банковия сектор. Професионалната му ангажираност в европейските банкови структури продължава и с избирането му за член на Групата на участниците в банковия сектор към Европейския банков орган в Париж. Активното му участие в него му отрежда лидерска позиция в работната група за разплащания, дигитално банкиране, финансови и регулаторно-технологични компании. Взима активно участие по време на заседанията на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган във връзка с разработването на Европейската дигитална финансова стратегия и трансформирането на банковия сектор. Преди да бъде избран за народен представител, Любомир Каримански е съветник по дигитално банкиране и разплащане в Асоциацията на банките в Люксембург, където управлява проект по разработване на Люксембургски банков платежен клъстер и Европейската дигитална финансова стратегия. Успоредно с професионалното си развитие в банковия сектор господин Каримански е уважаван преподавател по дисциплините „Основи на финансите“ и „Корпоративни финанси“ в Отличните способности за комуникация и диалог, както и нестандартното мислене и рационални похвати при прилагане на различни модели за внедряване на новаторски решения са безспорно доказани в работата му през годините, заяви господин Йорданов. В заключение господин Йорданов подчерта, че с оглед на гореизложеното Любомир Каримански притежава необходимото образование, дългогодишен професионален опит, нравствени качества и публична репутация да заеме длъжността управител на Българската народна банка. Той изрази увереност, че като висококвалифициран банков и финансов специалист с над 20-годишен опит в развитието на финансовия и банковия сектор и успешно приложен лидерски опит Каримански ще допринесе за по нататъшното развитие на При представянето на своята концепция господин Любомир Каримански подчерта, че тя е разработена като продължение на стратегическите приоритети на сегашното ръководство на Българската народна банка,

включващи присъединяването към еврозоната; банков надзор и регулация; оценка на рисковете за банковата система; платежната инфраструктура и дигиталната трансформация; институционалното модернизиране и развитие на По отношение на първия приоритет – динамичното развитие на икономическите анализи, изследванията, господин Каримански очерта предизвикателствата, пред които е изправена икономиката на страната: възстановяване от извънредното положение на ковид пандемията, високи енергийни разходи, ограничения на предлагането, ценови натиск, войната в Украйна, в резултат на което е налице по-висока инфлация и забавен икономически растеж. При ситуация на несигурност Европейската централна банка е приела да се ръководи в действията си от три основни принципа опционалност, постепенност и гъвкавост. И тук според господин Каримански е от значение да се изясни как ще се реагира на различните сценарии и да се гарантира ефективната реакция, ако тези сценарии се материализират. Една от целите е чрез способите на икономическите анализи, изследвания и прогнози Българската народна банка да следи за инфлацията, като се стреми в средносрочен план тя да е оптимално близка до тази, определена от По отношение на втория приоритет – присъединяване към еврозоната, господин Каримански подчерта, че Националният план за въвеждане на еврото в България трябва да бъде актуализиран с оглед настоящата геополитическа и икономическа ситуация в страната. Освен това трябва да се проведе професионална дискусия за въвеждането на еврото, резултатите от която следва да бъдат ориентирани към широката общественост, за да може тя да прецени ползите и предизвикателствата от приемането на еврото. По отношение на третия приоритет – банков надзор и регулации. Според господин Каримански банковият надзор следва да извърши оценка на нуждите и разпределението на подходящи допълнителни надзорни ресурси, включително осигуряване на инструменти и управление на процеса по оценка на риска. Надзорните приоритети на БНБ са изцяло базирани на идентифициране на рисковете в банковия сектор. Според него от изключителна важност с оглед настоящата ситуация в страната е провеждането на навременно идентифициране на рисковете в банковия сектор и надграждане на устойчиви модели за управлението на банките. По отношение на четвъртия приоритет – оценка на рисковете за банковата система, господин Каримански отбеляза, че е категоризирал рисковете на вътрешни рискове за кредитните институции и на външни рискове за банковата система. Според него през следващите години кредитният риск ще бъде основното предизвикателство както пред банковия сектор, така и пред надзорния орган. Що се отнася до петия приоритет – платежна инфраструктура и дигитална трансформация, той подчерта, че стратегическите приоритети на БНБ следващите години ще са продиктувани от приетите „Стратегия за цифровизиране на финансовите услуги на Европейския съюз“ и „Стратегия на Европейския съюз за плащанията на дребно“. Той застъпи становището, че трябва да се създаде Координационен съвет в Българската народна банка, който да изгради интегритета и оперативната съвместимост между финансово-технологичните компании (финтех) и търговските банки. И на последно място, относно петия приоритет –институционално модернизиране и развитие на Българската народна банка, господин Каримански посочи, че от изключителна важност е да се създаде план за киберустойчивост, да се разшири изследователският капацитет на банката, за да може да се създаде „пясъчник“, в който в който да бъдат тествани отделните изследователски и научни проекти. В заключение той посочи, че в концепцията си се е постарал да изведе най-важните стратегически приоритети през следващите години, като ще направи всичко възможно да приложи подхода „култура и талант“ при запазването на консерватизма на Българската народна банка и постъпателното ѝ модернизиране. В хода на изслушването народните представители изразиха становища и поставиха въпроси към кандидатите за управител на В отговор на поставените към него от народните представители въпроси господин Любомир Каримански посочи, че ако бъде избран за управител на БНБ, ще настоява да бъде направен подробен анализ на ползите и предизвикателствата във връзка с приемането на еврото и този анализ ще бъде достъпен на широката общественост. Според него е редно Централната банка да бъде малко по-отворена към населението и бизнеса, тъй като в момента тя е много затворена и свръхконсервативна. Що се отнася до връщането на златните резерви от Англия в България, господин Каримански посочи, че не може еднозначно да отговори на този въпрос, тъй като е много важно преди това да се видят какви са клаузите в договорите, които България е сключила, и дали те съдържат доста сериозни неустойки и други наказателни клаузи. Освен това трябва да се провери дали има нарушения по тези договори, тъй като ползата от монетарното злато е то да бъде управлявано по подходящ начин, така че да носи приходи за Централната банка. Резултатите от тази проверка ще бъдат изложени в доклад до Народното събрание, тъй като според него към настоящия момент връзката гуверньор и парламент е много слаба. По отношение на въпроса дали би критикувал правителството, господин Каримански посочи, че не би си позволил да отправя директна критика към правителството, тъй като Централната банка е независима институция. Това, което би направил, е да изложи фактите такива, каквито са и за инфлацията, и за икономическия растеж, като остави възможността на политическите партии и на обществеността да ползват тези резултати. Той не застъпва тезата, че Централната банка е тази, която трябва да си позволи да критикува правителството. Според него Централната банка е тази, която може чрез задълбочен анализ да представи данните на обществеността и да алармира обществеността, ако е налице нещо, което изключително много изкривява картината за икономическия просперитет просперитет на страната и за задълбочаващата се инфлация. В отговор на въпроса дали има изоставане от графика за присъединяване към еврото, господин Каримански отбеляза, че според него има изоставане с оглед на така качения на интернет страницата на БНБ Проект на план за приемане на еврото. Изоставането може да се дължи и на това, че имаше две служебни правителства, които нямаше как да свършат заложените дейности. Присъединяването на България е политически и икономически проект, като според него дали ще се присъединим на 1 януари 2024 г., зависи от икономическата ситуация и дали ще отговорим на всички онези критерии за присъединяване, или те ще бъдат дерогирани. Важен е и предстоящият доклад за конвергенция на Европейската централна банка. В момента в Европа инфлацията не е тази, която отговаря на Маастрихтските критерии. Дори държавите членки, които са в Еврозоната, не отговарят на тези критерии. Господин Каримански се изказа в подкрепа на това, че България се намира в Европейския банков съюз и че банковият надзор функционира в тясно сътрудничество с Европейската централна банка. По отношение на управлението на валутните резерви той заяви, че следва да бъде запазен консервативният дух по отношение на тях, като няма информация по какъв начин са управлявани през последните години. Според отчетите повече от 92% от валутните резерви са в евро към момента, което означава, че почти няма доходност от тях. По втория кръг от въпроси становището на господин Каримански е, че е изключително важно БНБ да продължи да бъде надежден фискален агент на правителството, като продължи да има сключен договор с Министерството на финансите. Приоритетните задачи в тази посока трябва да са развитието на организиран и прозрачен пазар на държавни ценни книжа, както и български дългови ценни книжа да бъдат допуснати като приемливо обезпечение при бъдещи операции с Европейската централна банка. По отношение на разбирането му за платежните услуги и платежните системи в страната и тяхното по-нататъшно развитие във връзка с присъединяването на България към еврозоната господин Каримански подчерта, че платежните системи в България са едни от най-сигурните и стабилни в момента. Според него единственото нещо, което трябва да се надгради, е по-голяма гъвкавост и по-адекватна реакция по отношение на една от платежните системи – БИСЕРА-БОРИКА, с оглед на новите платежни схеми в Европа. Той застъпи тезата, че смята да развива платежните системи и по отношение на СЕПА схемите, тъй като в България се ползва единствено СЕПА схемата, която е за кредитен превод, но не се ползва СЕПА директен дебит и СЕПА незабавни плащания. Що се отнася до надзорните приоритети на Европейската централна банка за 2022 – 2024 г., той очерта най-важните от тях, а именно: банките да излязат в добро състояние от ковид пандемията; преодоляването на структурните слабости чрез ефективно планиране и чрез ефективна стратегия за въвеждането на дигитализацията и справяне с нововъзникналите спешни екстремни рискове. Съгласно т. 6, от Раздел IV от процедурните правила господин Румен Гечев увери народните представители, че в голямата си част поставените въпроси от Българската финтех асоциация и от средствата за масово осведомяване в лицето на Mediapool.bg, Economic.bg и „Капитал“ се покриват от зададените вече такива от народните представители. На зададените им два въпроса от списъка с въпроси на посочените лица двамата кандидати отговориха задълбочено и изчерпателно. Комисията по бюджет и финанси прие, че кандидатите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността управител на Българската народна банка. Натрупаният експертен, административен и управленски опит от предложените кандидати, както и придобитите от тях квалификации са положителни предпоставки за осъществяването на дейността на Българската народна банка. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание при новите условия да разгледа и гласува предложената кандидатура на Любомир Антонов Каримански за управител на Българската народна банка по реда на Раздел V от процедурните правила, за което прилага към настоящия доклад Проект на решение за кандидата.“ Благодаря Ви, господин Гечев. За две минути представяне на кандидатурата на господин Каримански – становище от вносител. Заповядайте, господин Йорданов.

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, трябва да представя господин Каримански, но истината е, че няма абсолютно никакъв смисъл да Ви го представям, защото, първо, господин Гечев изчете достатъчно подробно биографията му. Второ, пред очите на цялото българско общество през последната тежка година господин Каримански беше основният движещ фактор държавата да има два бюджета в тежки времена. Тези, които бяха в предните два парламента, знаят при тупика, който се получи заради неразумни предложения в тази зала, как господин Каримански преправяше почти целия държавен бюджет, за да не направим някоя глупост тук, в Народното събрание, всички ние с необмислени предложения, и не е мигнал нито една секунда. Не знам дали някой от Вас може да си представи какво означава да преправиш целия огромен държавен бюджет в рамките на няколко часа, за да може ние на другия ден в залата да приемем бюджет?! По признание на министъра на финансите Асен Василев по време на работа по бюджета, защото тогава Асен Василев също беше финансов министър – вярно в служебния кабинет, господин Каримански е човекът, благодарение на когото тези неща се случиха, и работим изключително ефективно с него. Господин Каримански има опит в банковата сфера, не просто опит, той това работи. Не просто го работи, ами е бил в български и чуждестранни банки. но от Консорциума на люксембургските банки. Оттам дойде в България – оттам се върна, за да влезе в българския парламент. Мога много ехидно да сравня някои неща от неговата биография с други биографии – няма да го направя. Тук по-скоро въпросът, който стои пред тази зала, е основно пред колегите от коалицията, тъй като ние сме част от коалицията и тя все още не се е разпаднала – говоря за „Има такъв народ“, и в момента коалицията има представен кандидат за гуверньор на БНБ. Тук трябва да си зададете въпроса каква е Вашата отговорност, защото кандидатът е безспорен професионалист; кандидатът пред очите Ви е показал какво може; кандидатът е предложение на една от партиите на коалицията; кандидатът беше известен отдавна и по закон се избира от залата, което означава, че ако Вие подходите лековато, той може да бъде избран, или да не бъде избран и това ще зависи от гласовете на опозицията, а не от гласовете на управляващите.

точката в дневния ред „Избор на управител на Българската народна банка“. Има ли желаещи за изказване?

След 27 дни процедури се стига до ключово гласуване в пленарната зала на единствения кандидат за гуверньор на БНБ на управляващата коалиция. Казвам единствения, защото другият прояви „държавническо мислене“ – цитирам, „сериозна грижа за държавата“ – цитирам, „показа лидерство“– цитирам, и се оттегли от тази надпревара. Сега за нас, а и мисля, че за цялата общественост има много въпроси, на които днес, уважаеми колеги, дължите отговор. Първият въпрос е по отношение на това, стана ли ясно кой и защо „притискаше“ – цитирам, кандидата за гуверньор господин Каримански да се откаже от тази надпревара в продължение на седмици. Кога господин Рашков и неговото МВР ще открият кой беше онзи заплашвач – румънски гражданин, който изпрати заплашителен есемес на господин Каримански? Как и защо господин Гюров взе това лидерско решение? Със заплаха ли, с есемес ли, с обещание за по-висок пост ли? Това са все въпроси. Следващ въпрос: как Вие цените морала, качествата, експертизата и възможностите на някого, който който беше подкрепян от Вас многократно – в два или три парламента, за председател на Бюджетната комисия? Как точно? Как точно гласувате за господин Каримански да е председател на Бюджетната комисия, да изнесе, по думите на господин Йорданов, два много тежки бюджета, да не спи, за да може тези бюджети да влязат в пленарната зала и да се разгледат и да оправи всичките Ви бакии, защото нямате понятие и от това – как се прави държавен бюджет, а изведнъж той не покрива летвата Ви за нулева толерантност към корупцията, защото, пак цитирам, „има данни, че той няма достатъчно морални качества на висота, каквито се изискват за гуверньор на БНБ“? Преди малко говорих за разкаянието и извинението. Най малко сега очаквам, уважаема управляваща коалиция, да се извините на двама човека в тази зала – единият е господин Гюров. Извинете му се, че Вие позволихте Вашият колега, председателят на най-голямата парламентарна група в Четиридесет и седмото народно събрание, да бъде унижаван, първо, защото 20 дни в първата процедура не се сетихте за неговата блестяща кандидатура. Не се сетихте и не го номинирахте. Второ, защото седем дни убеждавахте обществеността по време на срока на втората номинация и процедура, че това е най подходящият кандидат – брилянтен, брилянтен, с добро образование, макар че не беше установено до последно как и къде е придобито и с каква магистърска степен. Вторият човек, на когото трябва да се извините, е господин Каримански – председателя на Бюджетната Ви комисия, управляващо мнозинство, защото си позволихте през всичките тези 27 дни да направите същото. Първо 20 дни не го номинирахте в първата процедура. Второ, през седемте дни на втората процедура изляхте, в пряк смисъл, помия върху неговата кандидатура. Сега какво предстои, уважаеми колеги? Трети въпрос: това ще бъде върховна демонстрация на това как коалицията не може да вземе нито едно решение. Че не може да вземе решение по ежедневните въпроси, които стоят пред Вас, това е ясно на всички. Че не може да намерите решение на кризите, това е ясно на всички. Че си служите единствено и само със слогани за политическа пропаганда, а резултатите са нула, това е ясно на всички. Става обаче кристално ясно, уважаеми колеги, и нещо друго коалицията Ви е пред разпад. Тя дори е пред саморазпад. Не можете да вземете решение по отношение на парите за пътища – три пъти гласувано, вчера го доказахте. И снощи в 1,00 ч. през нощта, окрилени от познанието на парламентарния Правилник, премиерът и началникът на неговия кабинет заявили, че днес отново ще внесат същото решение, без изобщо да познават парламентарната процедура и Правилника на Народното събрание – че това е невъзможно. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: По темата, Сега какво да очакваме, колеги? Какво? Ново решение на тази криза ли? Извинение ли? Оттегляне на тази номинация ли? Това, което аз най-много очаквам от Вас, уважаема „Продължаваща Промяна“, е поне да излезете на тази трибуна и да заявите, че всичко това, което през всичките 27 дни и повече изговорихте по най-различни поводи и през най-различни медии, а не само тук в парламента и от парламентарната трибуна, е едно-единствено нещо търговия. Това правихте Вие – търгувахте! Парите за пътища срещу поста гуверньор на БНБ! Излезте, кажете го, обществото ще Ви разбере – сложна коалиция, без идеология, без програма, без възможност да управлява, без възможност да взема решения. Но кажете нещо, защото отговорите, които трябва да давате, са необходими на обществото всеки ден. И оттук нататък, а и много преди това – вече 100 дни, отговорите ги дължите Вие. Очаквам засегнатите в моето изказване лица също да вземат думата. Благодаря за вниманието.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз няма да Ви отнема много от времето. Искам да изразя подкрепата си за господин Каримански, защото,

безспорен професионалист, и най-важното, за мен той е човек с главно „Ч“, защото съм го видял лично и затова го подкрепям. Поздравявам го за това, че устоя на,

Господни Председател, днес е изключително важен ден, в който всяка една от политическите партии в този парламент трябва да има ясна, точна и категорична позиция. Не да се крие, не да излиза от залата, не да седи в залата и да не гласува. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ от първия ден, в който сме в този парламент, имаме ясни и точни послания, които спазваме пред нашите избиратели, послания, от които не сме отстъпвали. В момента сме в процедура за избиране на една от най-важните позиции в нашата държава – управител на Българската народна банка, и тук идва големият проблем. От няколко години всички политически партии, включително и шест партии в този парламент, засвидетелстват своята евро-атлантическа преданост, както се обявяват либералите от „Демократична България“, че това е единственият ценностен избор пред България – влизане в еврозоната и въвеждане на еврото в България. При положение че България въведе еврото и влезе в еврозоната, позицията на гуверньор на БНБ става почти излишна. Той просто ще изпълнява ясни и точни решения, взети от Европейската централна банка и всички други държави в еврозоната. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме категорично против влизането в еврозоната и въвеждането на еврото. Обаче в момента имахме двама кандидати на управляващата коалиция, единият с безспорни качества и професионализъм в областта на банкерството, какъвто в момента само той остана, и другият с качества, които са в съвсем друга насока. Единият оттеглен, другият е на дневен ред да го подкрепим или не.

и какво е отношението на управителя на Българската народна банка към факта, че две трети от българския златен резерв се държи в частна банка в Англия, което е равносилно на всичко друго, но не и на държавническо отношение. Факт е, че много държави, които станаха неудобни за световните хегемони, в един момент техните златни резерви бяха блокирани в чуждестранните банки и им беше заявено, че няма да имат злато, докато не изберат правителства, които са угодни на САЩ, на САЩ, на Световната банка, на Европейската банка, на която и да е друга институция. При положение че в момента и двамата кандидати, които бяха доскоро, а сега е само един, не изявиха ясна и точна позиция дали са за връщането на българския златен резерв в България, ние нямаме ясен и точен показател, в който както господин Гюров, който оттегли кандидатурата си, така и господин Каримански, който заяви, че ще провери договорите, ще види какво, как седи, дали ще плащаме неустойки, но така или иначе не беше заявено ясно и точно, че ако стане управител, той ще разпише златото на България да се върне тук, защото живеем в изключително динамични времена, в които военни действия има само на няколкостотин километра от България. Живеем във времена, в които от тази трибуна преди половин час лицето Христо Иванов заяви, че България при изборите ще се управлява от Путин. Така че би трябвало следващият управител на БНБ да върне златото в България. Това не го чухме на изслушванията, които бяха в Комисията по финанси, и не е нормално за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ. Другото и основно, което става ясно от всички изслушвания, които са декларирани от партиите, които издигнаха двамата кандидати, а сега само един, незнайно защо – в крайна сметка влизането в еврозоната и въвеждането на еврото в България не е просто да смени едни хартийки с други хартийки. Това е цялостна политика и отказване от суверенитет, защото, влизайки в еврозоната, управителят на БНБ и цялото ръководство на БНБ спира да има независимост, спира да тежи неговата дума при определяне на каквато и да било политика, касаеща българската фискална и монетарна политика. Това нещо за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ е недопустимо. Недопустимо е шест от седем партии в този парламент ясно и категорично да застават и да четат декларации от тази трибуна, че ние трябва да сме в еврозоната, трябва да го въведем и трябва да пристъпваме към Плана за въвеждане на еврото Ясно и точно на изслушванията в Комисията по финанси, когато поставих въпроса защо досегашният управител на БНБ не е направил основното си задължение за влизане в еврозоната ясен и точен, безпристрастен анализ от всички специалисти от БНБ какви са ползите, минусите, рисковете пред българската държава, пред българската икономика, пред бизнеса с влизането в еврозоната – няма такъв анализ. Това е бягство от отговорност и е било използвано от всички правителства на ГЕРБ през годините, за да ни вкара в така наречената чакалня на еврозоната, защото ние и към момента нямаме такъв анализ. Многократно питахме управителя на БНБ с официални писма, и по-точно два пъти ни беше казано – анализ няма. И от тази трибуна питам: какво ще правим ние с влизане в еврозоната, като нямаме ясен и точен анализ трябва ли, или не трябва да влизаме в еврозоната? Защото при един такъв анализ можеше сега да е ясно и точно и на господин Каримански да му е начертан пътят и да се каже: БНБ е решила, по-скоро е анализирала и е казала, че всички минуси са много повече от плюсовете в еврозоната. Господин Каримански единствено пое ангажимент, че ще направи и ще възложи да се направи анализ, ако бъде избран. За нас от ВЪЗРАЖДАНЕ е важно политическата сила, която издига кандидати, важно е политиките, които ще се защитават. В случая е важно, че политическата сила, която издига господин Каримански, е ясно и точно проевропейска и пронатовска, всичко друго, но не пробългарски настроена по отношение на фискалната ни и монетарна независимост. Няма как да се съгласим да подкрепим кандидат, който политическа сила, която го издига, ясно и точно ще работи за въвеждане на еврото в България. Ние нямаме възможност да излъжем нашите избиратели, хората, които са ни гласували доверие, при положение че смятаме, че България не може да избира и по-скоро българският парламент няма право да избира дали да въвежда България в еврозоната, да въвежда евро, без да се е допитал до българския народ. Крайно време е българският народ да бъде попитан иска, или не иска да влиза в еврозоната, и то след като БНБ направи нужния анализ. Анализ, който е в основата на всичко, дали да влизаме или не. или не. И когато българският народ се произнесе, управителят на БНБ да излезе тук и да каже: това е волята на българския народ и аз ще съблюдавам нейното спазване. До този момент българският народ не е бил питан нито дали да влиза в еврозоната, нито дали да влиза в Европейския съюз, нито дали да влиза в НАТО. Ние смятаме, че за тези основни неща това е задължително, абсолютно задължително. И съвсем в скоро време, когато конфигурацията в парламента се промени, да променим законодателството и тези референдуми да станат възможни, защото в момента са невъзможни. Именно заради това ще е ясна и точна нашата позиция на предстоящото гласуване. Не можем да разберем партии, които ще се скрият, няма да гласуват, няма да присъстват тук, защото така лъжат своите избиратели. ВЪЗРАЖДАНЕ изпълнява своите ангажименти към хората, които са ни гласували доверие. Ние от първия ден сме поели ясни и точни ангажименти по отношение на еврозоната. Двамата кандидати за гуверньор на БНБ – и сега единият, който остана в крайна сметка, по никакъв начин не казаха, че те лично имат обструкции към това ние да сме част от еврозоната. Именно заради това ние не можем да си позволим да подкрепим сегашния кандидат.

уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ганев, пропуснахте да кажете нещо много важно, а това е, че ВЪЗРАЖДАНЕ събрахме 221 хиляди подписа на български граждани, които искат да има референдум относно влизането на България в еврозоната и приемането на еврото. Нещо, което, забележете, всички тук кълнящи се в демокрацията, като започнем от неолибералите от „Демократична България“ и свършим с уж новите пребоядисани демократи от БСП, категорично отказват. На практика скрит, прикрит и тих атентат срещу демокрацията. Защо? Защото всички партии в настоящия парламент, освен ВЪЗРАЖДАНЕ, дебело подчертавам, не желаят да има референдум, тоест не желаят да има демокрация и българският народ да се произнесе дали еврото да бъде прието. Нещо, което ние смятаме, че е редно, защото за каква демокрация говорим, когато имаме шест партии, които просто казват, че трябва да въведем еврото, дори без да излагат достатъчно мотиви, без да се чува различно мнение, без да има обществена дискусия и както всички добре знаем, просто това е залегнало в програмите на бъдещите управители на БНБ и дотам – абсолютно никакви мотиви, това е недопустимо. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще се борим за това да има референдум дали България да приеме еврото. Благодаря Ви.

наистина пропуснахме момента, в който преди няколко години ние от ВЪЗРАЖДАНЕ събрахме над 220 хиляди подписа за свикване на референдум – недостатъчно по сегашното законодателство. Влизането в еврозоната е една от изключително тежките теми в нашето общество. Тема, която две години не беше коментирана заради ковид криза, заради зелен сертификат, заради всичко друго, с което се занимавахме безплодно дори и в този парламент месеци наред, но тема, която е важна, и то зависи от българския парламент. Към момента обсъждаме кандидатура за гуверньор на БНБ. Тема, за която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ очаквахме да има

служители или са служили по най-различни ведомства, но не е нормално, когато цял живот си работил в реалния бизнес или си бил в банковия сектор, виждайки за какво става дума, влизайки в еврозоната, и за какъв суверенитет може да става дума да си за влизане в еврозоната. Именно заради това очаквахме всички кандидати – бяха двама, в момента е само един, но очаквахме да има ясна и категорична позиция. Така или иначе управителят на БНБ няма да реши ние да влизаме, или да не влизаме в еврозоната, дали да бъде прекратено това безумие, но беше ясно да има позиция, позиция, която щеше да покаже дали този човек щеше да отстоява интересите на България без значение какви са политическите конюнктурни ситуации, в който и да е било момент. В случая ние това нещо не го видяхме – да, професионалните качества на господин Каримански са безспорни. За нас той има изключително големите плюсове в това отношение, но ние не можем да приемем отношението към еврозоната и златото. Не може българският златен резерв да седи в частна английска банка, не може! Не може в тези турбулентни времена ние да продължим да си крием главата в пясъка и да казваме, че не трябва да си приберем златото. Никакви договори не са важни и в случая – дали ще плащаме неустойки. Договори се развалят, плащат се неустойки и си прибираме златото в България, при положение че има война само на няколкостотин километра от нашата държава. Затова тези позиции и тези послания са изключително важни и трябваше да има и други кандидати и е необяснимо защо другият кандидат беше оттеглен, аз така и не разбрах защо. Защото, ако господин Каримански имаше доблестта да застане с името си, другият кандидат не застана – оттегли се, защото сега трябваше да дебатираме неговите отговори, които са още по настроени за еврозоната, който категорично отказа да отговаря на въпроса за златото. МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ганев. Тома Биков за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всички ние сме тук не за да изразяваме желанията си, да чертаем някакъв наш свят, който да смятаме, че е най добрият от всички. Ние сме тук, за да отчитаме фактите. Днес имаме факт,

политически кандидатури. Едната на „Продължаваме Промяната“, другата на „Има такъв народ“. Изначално смятахме, че по принцип това не е правилната концепция. Правилната концепция беше да се предложи неполитическа фигура за тази неполитическа позиция и тази фигура, така както стана 2014 г., да получи едно консенсусно мнозинство и политическа подкрепа, разбира се, за това да банка през едни безспорно много сложни времена. Това не се случи. Случи се следното. Първо, господин Каримански беше атакуван остро директно директно от политически фигури от „Продължаваме Промяната“, и то в лицето на лидерите на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков и Асен Василев. И то атакуван на морална почва, на ниво репутация, на ниво почтеност. Разбира се, всяка такава атака по принцип е спекулативна. Ние го знаем от наш опит. В тази част на залата може да видите редица хора, които през годините са били остро атакувани спекулативно. Били са наричани престъпници и какво ли не, даже далеч по тежки обиди, отколкото бяха отправени към господин Каримански. Впрочем от същите среди и същите хора, които атакуваха и господин Каримански. Както виждате, и колегата преди мен, господин Ганев, и той, и ние няма да си позволим обиди към нито един от кандидатите, въпреки че единият вече се и отказа. Няма да си позволим да обидим никого, но ще си позволим да разглеждаме днешната процедура политически, от политическа позиция, защото така ни се предлага, такава е концепцията. Първото нещо, което ще Ви кажа, е, че дори господин Гюров да беше останал като кандидат, ние при никакви обстоятелства не бихме подкрепили неговата кандидатура. Не защото смятаме, че господин Гюров е непочтен, некомпетентен и така нататък. Просто защото той е предложение на „Продължаваме Промяната“. Ние имаме политическа позиция да не подкрепяме „Продължаваме Промяната“ и мисля, че аргументите за това са съвсем ясни. Само преди месец нашият лидер беше арестуван по поръчка на министър-председателя Кирил Петков. Оттам нататък нашият диалог с „Продължаваме Промяната“ е приключил. И когато ни се предлага политическа кандидатура от „Продължаваме Промяната“, а няма по-политическа кандидатура от тази на председателя на парламентарната група, няма как да подкрепим тази кандидатура. Дори и вчера бяхме наричани престъпници от представители на тази политическа сила. Докато го правите, просто няма нужда да говорим. Вторият вариант, за който който ни призовават дори и журналисти, а и колеги от управляващото мнозинство, които по коридорите разговарят с нас, е да провалим процедурата, която те организираха. Това ми се струва също абсурдно отваряш процедура, вдигаш кандидати, след което започваш да работиш тази процедура да се провали. И това втори път, защото това е втората процедура. Господин Свиленски, вземете после реплика. Недейте така. Слушаме Ви, господин Биков. ТОМА БИКОВ: Аз се опитвам да обясня каква е ситуацията, която сте предизвикали Вие, не ние. Дайте сега да провалим и тази процедура, да направим трета. Сега, колеги, кое досега направихте като хората, та третата процедура да я направите като хората и тя да е по-различна от първите две? На първата процедура не издигнахте нито един кандидат. На втората издигнахте двама кандидати и влязохте в остра конфронтация. Между другото, вкарахте в тази схема на пазарлък

регулацията на целия финансов поток на човек като Асен Василев? Нашият отговор е категорично не. Не можем да направим това! Господин Асен Василев овладя Фонда на фондовете. Той е освен министър на финансите и министър на еврофондовете. Целият паричен поток в държавата минава през него, очевидно и той се пазари, между другото, за 50-те процента за пътища и поставя процентите, и сега ние трябва да му дадем възможност да следи и транзакциите на парите, които той отпуска. От тази гледна точка моето лично мнение, въпреки че при други обстоятелства не бих подкрепял господин Каримански, защото той е част от управляващото мнозинство – не, представители на неговата партия са си позволявали да обиждат тежко нашата парламентарна група, включително да я наричат мафиотска структура

Ако Вие имате някакви съмнения по отношение на господин Каримански, станете и кажете тук, а не ми ги казвайте от място. Защото мълчите и не взимате думата нито един от Вашата партия. да не се репликира в залата. ТОМА БИКОВ: Ако ще ме атакувате за това, че Ви казвам каква е нашата политическа логика в една политическа ситуация, предизвикана от Вас, не мисля, че това е повод за атака. Вие ни поставяте в положението да стоят всички да гледат нас какво ще решим за БНБ. Нормалното беше да го решите Вие и да си носите отговорността за това. Ако оставим всичко в ръцете на господин Асен Василев, не мисля, че имаме някакви гаранции за каквото и да било да се случва в тази държава, освен честните очи на господин Василев, които ни уверяват, че са почтени. Нито едно друго доказателство нямам за почтеността на господин Василев до момента. Съжалявам, че се стига до тази процедура. Това е политически факт. Той трябва да бъде отчетен. На него трябва да бъде реагирано и ние ще реагираме така, както смятаме за добре. И никой не е в позиция – нито в морална, нито в политическа, да ни казва какво да правим и как да го правим. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Биков. Има ли реплики към Тома Биков? Няма. Костадин Костадинов за изказване. въпросът за бъдещето на българския лев, дотолкова, доколкото то е пряко обвързано с избора на управител на БНБ. БНБ е една от 12-те най-стари подобни банкови институции в света. Дванадесетте! Същевременно българският лев е в първите 20 валути в света както по стабилност, така и по възраст, защото с ликвидацията на повечето от старите европейски валути в Европа, с приемането на еврото броят на суверенните валути, които съществуват от повече от век или век и половина, не е чак толкова голям. В момента българският лев ползва абсолютно всички плюсове на еврото, без да ползва неговите минуси заради Валутния борд. И в тази ситуация, в която се намира, той е една от най-стабилните валути в света. Още веднъж искам да го кажа, да се чуе тук от тази трибуна. Ние обаче виждаме как действително и единият, и доскоро другият кандидат за управител на БНБ не поставят под съмнение членството на България в еврозоната – нещо, което ние няма как да подкрепим в никакъв случай. И трябва да припомним, между другото, че в исторически план българският лев е една от много малкото валути в света, които са били със златен стандарт, и то неведнъж, а два пъти в своята история. Да припомним, че включително и до 1989 г. българската валута беше вързана със златото. Към настоящия момент изборът за управител на БНБ е колкото политически, толкова и финансов, само че тук надделяват политическите аргументи, както се вижда, защото се говори за това какъв е балансът, говореше се за това кой кого ще подкрепи, дали някой ще се регистрира в залата, за да падне кворумът, и така нататък, и така нататък – добре известни процедурни хватки. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме принципна позиция, и тя е ясна и категорична. За нас не са важни личностите. Абстрахираме се от техните личностни качества. Аз съм уверен, че и единият, и другият доскоро кандидат имат необходимите качества, за да бъдат номинирани и да отговарят на условията за тази висока позиция, която искат да заемат. Но нас преди всичко ни интересува политиката, която те трябва да спазват и да водят. От тази гледна точка бихме подкрепили всеки един независимо от коя политическа сила е, защото така изисква българският национален интерес, ако той счита, че финансовата независимост на страната ни трябва да бъде защитена. Независимо от коя партия е, пак повтарям още веднъж, дебело подчертавам. Ние можеше да подкрепим и единия, и другия кандидат,

а търсим реализация на българския национален интерес, търсим защита на българската остатъчна независимост, защото единственото, което ни е останало в момента от нашата независимост, е фискалната. Нито имаме военна, нито имаме политическа, нито имаме икономическа. Ако загубим и лева,

едни изключително високи заплати – нищо повече. Тази институция ще се изпразни от съдържание. Това дебело трябва да се подчертае още веднъж, да се знае. Не от Вас тук, защото съм сигурен, че всички Вие много добре го знаете и го разбирате, друг е въпросът дали всички се интересуват от това, а българските граждани да са наясно. Благодаря. Благодаря, господин Костадинов. Реплика от Пламен Абровски. Заповядайте, господин Абровски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Костадинов, страхотна лексика, но нищо повече. Не мога да разбера защо обвързваме избора на гуверньор на БНБ с еврото и лева, при положение че Вие много добре знаете, че решението дали да се присъединим към еврозоната или не е политическо решение, което ще бъде взето тук в тази зала. Благодаря, господин Абровски. Има ли други реплики към Костадин Костадинов? Няма. За дуплика, господин Костадинов, заповядайте. КОСТАДИН Благодаря Ви за тази реплика, господин Абровски. Давате ми възможност да припомня нещо, с което много се спекулира, и то е следното. Първо, говори се, че България вече е поела ангажимент за приемане на еврото с подписването на Договора за членството в Европейския съюз, което не е така, защото там няма фиксирана дата и защото Договорът от Маастрихт не ни задължава за това нещо. На второ място, да, въпросът е политически единствено и само политически, защото еврото е политически проект, в който печелят общо взето една или максимум две държави в Европейския съюз, всички останали са на повече или по-малко загуба. Ако трябваше да си гледат своите собствени интереси, французите примерно никога не биха приели еврото, но те го приеха заради това, че това е политически проект. И тъй като говорим за политически решения, Вие сте прав, решението трябва да се вземе тук. Ние през цялото време говорим за това, че позицията на управителя – между другото, да използваме българската дума управител, защото гуверньор в българския език не съществува – управителят на БНБ трябва да е човекът, който да е най-върлият защитник на българската финансова независимост. Той е този, който трябва да отстоява българския лев, той е този, който трябва да иска неговото затвърждаване дори. С оглед на в момента изключително турбулентната икономическа ситуация в света той би могъл да се превърне в една от валутите репери на световната икономика, колкото и да звучи невероятно това нещо. Просто защото в момента сме с Валутен борд, който ни привързва към еврото, което ни позволява да ползваме плюсовете от това, че има еврозона, без да ползваме нито един от минусите. Ние се намираме в уникално изгодна ситуация по стечение на обстоятелствата, разбира се, не заради българския политически елит. Другото нещо, което искам да кажа, защото не беше казано, е, че ако се премахне Валутният борд, в един момент

въпросът за позицията на управителя на БНБ е изключително важен, той е жизненоважен. Той касае бъдещето на българския народ като цяло и няма как да избягаме от този въпрос. Преди малко беше казано от Цончо Ганев: няма анализ, направен от БНБ в момента, за това какви са ползите и какви са щетите от евентуалното членство на България в еврозоната, което е задължително. А миналата година юли месец, когато Асен Василев беше финансов министър все още в служебното правителство, той разписа План за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г., по който се работи в момента, тоест ние нямаме анализ на БНБ, не знаем какви ще са щетите и ползите, но вече работим. Това би могло да бъде само и единствено суверено решение на българския народ, но само и единствено след референдум задължително. Казвали сме го много пъти и пак ще го подчертаем: всяко едно решение, което касае не просто следващите няколко години от мандата на правителството или Народното събрание, а касае бъдещето на следващите български поколения – трябва да бъде подлагано на референдум. Така правят демократичните държави. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Костадинов. За изказване е записан Александър Ненков. Заповядайте, господин Ненков. Господин Митев, за изказване ли? Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, сега сигурно в друга ситуация на нашата парламентарна група щеше да е много забавно, така да се каже, да Ви гледаме сеира – и вчера, и днес, за това как по всяко едно решение, което е съществено, Вие се бламирате помежду си, как се обвинявате в непочтеност един друг кандидат, но всъщност истината е, че хич не е смешно, хич не е смешно, ами напротив – много е тъжно. не искам да се спирам върху качествата на двамата кандидати, не ми е работа, сигурно и двамата имат достатъчно достойнства и не мога да кажа лошо за нито един от двамата. Лош знак е начинът, по който всичко това се случва. То е обвързано, разбира се, и с вчерашния ден, затова че обърнахте парламента малко на битпазар, а пък изборът на гуверньор на БНБ се превърна като все едно ще избираме човек, който ще оглавява пазара примерно „Кирков“. А това всъщност, колеги, е може би – поне в моята кратка политическа история не си спомням да има друга институция, която да е била по-консервативна, и институция, която никога не е била във фокуса на общественото внимание, с едно изключение, когато фалира Корпоративна търговска банка. И неслучайно – неслучайно редица правителства са водили една и съща почти политика, неслучайно са пазили БНБ, и така трябва да бъде. Ние тук може да се изядем, но БНБ трябва да бъде една солидна институция, необвързана по никакъв начин политически. Сега ще Ви кажа това обаче, което мен най-много ме притеснява. В шаха има един термин цунгцванг. Не знам какво ще стане на гласуването, но искам да се замислите върху следното. Ако ние днес подкрепим, мнозинството подкрепи кандидатурата на господин Каримански въпреки желанието на неговите коалиционни партньори, Българската народна банка, но той ще бъде и неговата парламентарна група ще бъде в продължаващ конфликт с министъра на финансите. Когато говорим за присъединяване към еврозоната, нали разбирате, че няма как да се случи всичко това, ако няма добър синхрон между Българската народна банка и между правителството – едно без друго не може. Хайде сега си представете гуверньорът на Българската народна банка в конфликт с министъра на финансите и с голяма част от неговите коалиционни партньори и си представете ние как точно ще влезем в еврозоната? Ами, ние няма да влезем. Ако обаче пък не го подкрепим и господин Каримански остане председател на Бюджетна комисия, идва следващата голяма спънка и това е актуализацията на държавния бюджет, където също господин Каримански, естествено, обиден от това, че неговите коалиционни партньори не са го подкрепили, ще трябва всъщност да прави бюджета, който Асен Василев ще подготви. И сега разбирате ли къде е огромният проблем за държавата? Най-тъжното, колеги, е, че … даже онзиден Световната банка излезе със своя доклад, където каза, че България е скъсала с водената последните 20 години не по времето на ГЕРБ, последните 20 години фискална дисциплина и умереност, когато става въпрос за публичните финанси, и че България е скъсала с този вид политика. Ето това е тъжното. Искам да си дадете ясна сметка, че не знам какво ще стане, но все повече държавата започва да колабира. Все повече финансите на държавата изтъняват. И знаете ли, ще дойде сигурно и момент, в който досега всички искахте власт, но ще дойде един момент, в който няма кой да я иска тази власт, защото тежко и горко на следващото правителство, което трябва да се справи с всички тези кризи, които – помните ли, ние Ви предупреждавахме, че от политическа криза ще дойде моментът, когато тя ще стане финансова, и този проблем наистина е надвиснал в момента и Вие като управляващо мнозинство, аз не знам дали вече сте и коалиция, но сте партии, които управлявате, ако Вие не разберете силата на тази отговорност, която е надвиснала над Вашите плещи, и не се вземете в ръце, не започвате наистина да си говорите, да предприемате важни действия, да решавате важни въпроси – хубави, лоши, времето ще ги оцени, но поне, дето се вика, отстрани да изглежда, че това правителство е солидно. Ами то не изглежда така. Може ли, колеги, пътищата и животът на българските граждани да зависят от това дали БНБ ще бъде оглавявана от кандидата на „Има такъв народ“ или на „Продължаваме Промяната“? Ами не, колеги, не е нормално! С цялата си отговорност и добронамереност се опитвам да Ви обърна внимание малко да се замислите, говорим съвсем умерено, без излишна такава политизация на темата.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ненков, вземам процедура по реплика – трудна Ви е задачата наистина – и на Вас, и на господин Биков, и на госпожа Атанасова – 20 минути – 10 минути декларация и 10 минути изказване. Да, трудно е. Няма как да обясните защо ще подкрепите кандидата на управляващата коалиция. Трудно е. Това беше ясно отпреди 27 дни, госпожо Атанасова, когато започнаха процедурите, когато процедурите влязоха в тази пленарна зала. Всички ние помним с какво мнозинство влезе първия път, втория път, третия път. Всички ние казвахме на медиите и всеки от нас, който е давал интервюта, нека да си върне какво е говорил, че кандидатът за БНБ ще бъде избран с Вашите гласове. Вашият премиер – бивш, и председател на партия, между другото, го отрече. Вие сега ще гласувате против неговата воля, публично заявена,

ако подкрепите господин Каримански – моите уважения, господин Каримански – и като експерт, специалист, политик – аз съм си казал мнението и той го знае. Ако подкрепите Вие – Вашата парламентарна група, трябва да излезете и да кажете от тая трибуна на цената на какво го правите, защото (шум и реплики от защото правилно се сърдите на колегите от Промяната, които са Ви обиждали, но не по-малко сме Ви обиждали може би и ние, за което, ако съм засегнал някого, се извинявам, не по-малко са Ви обиждали и колегите от „Продължаваме Промяната“. Нали така? Джипко-бибитко не е моя реплика. Сега Вие ще подкрепите кандидата на парламентарната група, която Ви нарече Джипко-бибитко. Това трябва да го обяснявате на Вашите избиратели, защото няма само да искате извинение от едни политически субекти и да подкрепяте други. Така че, уважаеми господин Ненков, напълно Ви съчувствам в ролята, която трябва да изпълните и изпълнихте. То го въртяхте господин Каримански през Бюджетна комисия, през БНБ, през взаимоотношенията между министър и гуверньор, между министър и Бюджетна комисия. Не бе, излезте и кажете: подкрепяме господин Каримански, защото: първо, второ, трето, пето. Разбрахме се за първо, второ, трето, пето и ще бъдете разбрани,

Неудобна и безпрецедентна е ситуацията, в която се постави сегашното управление. Лошото е, че сегашното управление и Министерският съвет изтикаха и този проблем на управлението да се решава в пленарната зала и понеже виждаме, че не може да се реши от управляващите, управляващите много удобно прехвърлят и този управленски проблем, това управленско решение и тази политическа отговорност, която трябва да се вземе, пак на парламента и в лицето на опозицията. Господин Ненков, на мен ще ми бъде интересно, Вие не сте ли си задавали въпроса: щом колегите от „Продължаваме Промяната“ бяха А отборът на България, те може би смятат другите кандидати за В, С, D отбори и така нататък от управляващата коалиция. Тук Ви направи реплика и колегата Свиленски, който също може би за Вас представлява интерес, защо тяхната политическа партия не излъчи кандидатура, имаха два пъти възможност. Явно на път е да се провали трети път процедурата по избор на гуверньор на БНБ. За съжаление, този избор не трябваше да е толкова политически, най-малкото пък да е в ръцете на опозицията, както ни упрекват. Упрекват ли ни за собствената си некадърност и неразбирателство, невъзможност за вземане на политически решения и отговорност? Моите уважения към двамата кандидати, които бяха излъчени, но те под една или друга форма, особено господин Гюров за мен беше използван от „Продължаваме Промяната“. Тук е хубаво да си зададете въпроси и ако можете, да ми отговорите. Аз съм си задал за себе си този въпрос: щом две от формациите в управлението излъчиха двама кандидати, те са явно А и В отборът на управлението, защо, господин

да, нищо не сте разбрали от моето изказване, за съжаление – за съжаление. Сега говорите за съчувствие, аз не знам дали на Вас съчувствам за този за този пазар, на който обърнахте парламента, но май като че ли по-скоро съчувствам на българските граждани, защото, господин Свиленски, все по-малко ще са Ви думите в устата и аргументите, с които ще излизате на тази трибуна и ще защитавате Вашата политическа неспособност да вземете каквото и да било решение. Това е, за съжаление, факт. Вие казахте много хубави думи за господин Каримански, след това пък казахте: той на каква цена? Какво означава на каква цена? Господин Свиленски, Вие на каква цена уйдисвате на акъла на господин Василев? Вие на каква цена? Ние сме опозиция, ние нищо не можем да предложим. Вие на каква цена се продадохте? Ето това искам да ми кажете. Ако наистина пък толкова харесвате господин Каримански и нямате никакъв спор относно неговите качества, подкрепете го!

и ние си изпълняваме така функциите, както са ни вменени в Конституцията и в демократичния свят, в който живеем, и нищо повече. Недейте да търсите от нас отговорност! Ние отговорността сме си я носили – хубава, лоша, хората оценяват, но сега сте Вие! Кога ще го разберете? Да знаете, колеги, времето Ви изтича, и то много бързо, даже много по-бързо, отколкото сигурно и на нас ни се иска. Или го осъзнайте, или просто наистина си подайте оставката и направете така, че да се стигне до някакво разумно правителство, с хора, които могат да говорят помежду си, които могат да взимат управленски решения, и държавата да излезе от кризите, в които е попаднала.

Не смятам, че има основание за лично обяснение, господин Йорданов, както и към Вас, госпожо Атанасова.

Ви. ТОШКО ЙОРДАНОВ: Вземете го прочете този правилник най-накрая, бе хора. Вие сте юристи, излагате се. Не може Вие да преценявате дали аз имам право на лично обяснение или не, при положение че ставаше дума за мен. Вие не сте съдия в този случай. В момента сте пръв сред равни, в случая сте вторият по-равен от равните. Четете го този правилник – не можете, както и не може, когато някой иска процедура, да не му дават и да се налага Вашият колега да постъпва мъжки за разлика от Вас.

Това беше процедура. За лично обяснение, госпожо Атанасова, не смятам, че имате основания. За процедура – заповядайте. Господин Митев, извинявайте.

Поисках думата за лично обяснение, защото съгласно чл. 54 народният представител има право на това до две минути, ако в изказване в пленарно заседание е засегнат лично и поименно. Аз се почувствах засегната лично и поименно, защото господин Свиленски се обърна към мен: „Госпожо Атанасова, на каква цена Вие продавате гласовете на Вашата парламентарна група въпреки волята на Вашия премиер

никакъв мотив, господин Председател. Затова сега правя процедура по начина на водене. Второ, за търговия и за цени

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: …когато се твърдеше, че правителството пада, ако не се гласува решение. Така че, замълчете, извинете се, както го направихте по време на Вашето изказване давам Ви тази възможност, и да продължим дебата по същество. А на Вас, господин Председател, щастлив петък. (Смях от ГЕРБ-СДС.)

Господин Свиленски се обърна към Вас, но изказването не засягаше персонално Вас.

господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: За втори път госпожа Атанасова от тази трибуна не слуша какво говоря и спекулира. Извадете от стенограмата думите, които съм Ви казал, че сте продали гласа си. Недейте да спекулирате цял ден и миналата седмица по същото време – пак в петък. Така че слушайте какво говоря, може би да Ви е полезно.

Искрен Митев е за изказване ли? Заповядайте, господин Митев. Аз напомням, че след две минути е 11,00 ч. и започва парламентарен контрол. Така е по нашия Правилник. Има процедура от господин Балабанов, Благодаря, господин Председател. Правилно казахте, че след две минути по наш правилник, който сме приели, предстои парламентарният контрол, затова предлагаме от името на нашата парламентарна група да удължим времето до изчерпването на точка първа. Благодаря.

В настоящия вариант няма да се проведе по начина, по който го посочи господин Балабанов. За корекция, добре.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на процедурното предложение на Станислав Балабанов, а именно да бъдат изчерпани т. 1 и т. 2 от дневния ред, след което да имаме три часа парламентарен контрол и продължителността на днешното заседание да бъде увеличена съответно. Режим на гласуване.

Записвам Ви, но Искрен Митев… А, има процедура първо. Извинявам се, господин Митев, но има процедура преди Вас. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, моите почитания към Вас! Вие винаги проявявате необходимата толерантност към опозицията, но не същото прави Вашият заместник-председател. Влизам в ролята си на експерт по медицина, знам, че снощи работихме до много късно и определено безсънието рефлектира в нормално психическо напрежение. В тази връзка искам да помогна на Вашия колега заместник-председател, като Ви дам едни таблетки, които да му дадете… (Народният

Господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Заети от това да се унижаваме взаимно тук и явно да правим цирковете на това, което, за жалост, обществото очаква от нас, забравяме най-важното – че ние на първо място сме хора и когато грешим, е достойно и човешко да се извиним. Аз няма да се извинявам за празни твърдения и кухи обиди, но искам да се извиня, защото всички ние тук, завладени от вихрушката на нашите роли, позиции и политически принадлежности, забравяме най-важното – зад тези постове и институции, които гласуваме днес, стоят хора. Пожелавам си да успеем да запазим достойнството и човешкото в себе си в позициите си, постовете си и институциите, които защитаваме. Благодаря! Благодаря Ви, господин Митев. Има ли реплики към Искрен Митев? Няма. Тошко Йорданов за изказване.

Господин Свиленски, аз оставам зад всяка една дума, която съм казал тук и в предния, и в по-предния парламент, и сега. Но намеци... Я да започна малко по от другаде. В момента сме в много интересна ситуация. Всички тук от управляващата коалиция се набутахме в тази ситуация сами и никой от опозицията не ни е виновен. Никой! И затова, като сме в тази интересна ситуация, е хубаво да си мерим приказките. В момента от нашата парламентарна група, от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и от „Демократична България“ си мерят приказките, внимават какво казват, защото след този ден ние ще трябва продължим да сме управляваща коалиция. Единственият, който си позволи да говори, с риск да ме глобите – тъпотии, беше представител от БСП, който говори преди това тук и не можах да му отвърна. Намеци за сделка между „Има такъв народ“ и партии от опозицията са долни, позорни, лъжливи, отвратителни и въобще не носят никакво достойнство на човека, който ги казва. Ще Ви върна обратния въпрос. Вие на какво основание като част от управляващата коалиция няма да подкрепите кандидат на една от партиите на управляващата коалиция, който се казва Каримански? Шеф на Бюджетната комисия, човек, който знаете как работи. И другият ми въпрос е: Вие във Вашата парламентарна група някога позволяват ли Ви да гласувате по съвест, защото всички знаем какви лични разговори сме водили в коридора. Какво всъщност усещате и какво може би ще направите. Така че, ако обичате, поне междукоалиционно да внимаваме какви ги говорим и да не ме принуждавате да излизам и да говоря неща, че като си знам голямата уста, не само ще ме глобят, ами може да стане и по-лошо. Благодаря.

Господин Йорданов, мотивът да не подкрепим кандидатурата е коалиционното споразумение. Там ясно е записано, че когато има такива решения, трябва коалицията да има единна кандидатура. Такава кандидатура няма – неподкрепена от три от партиите, тоест няма как да подкрепим и това е ясно и аз го казах. Не съм правил никакви внушения специално към Вас. Просто Ви цитирах какво сте казали от тази трибуна и попитах колегите от ГЕРБ дали са съгласни с това, което Вие сте казали и дали се сърдят еднакво на Вас и на Промяната? Това попитах. Нито съм правил внушения, нито нищо. Припомних как е влязла тази точка в дневния ред, как е влязла процедурата в дневния ред. Това направих и мисля, че не съм излъгал нищо, така че не ми се сърдете. Нито съм превишил добрия тон, нито искам да развалям добрите взаимоотношения, но съм казвал неща, които са се случили тук пред всички тези камери и пред всички тези народни представители. И съм задал един- единствен въпрос: защо ГЕРБ ще подкрепят кандидата на управляващата коалиция, защото не чух мотиви? Чух единствено, че не можел управителят на банката да работи заедно с финансовия министър или че финансовият министър не можел да работи с председателя на Бюджетната комисия. Но това не са аргументи. Нито съм говорил по качествата на господин Каримански, нито по кандидатурата. Вие знаете, ние го изслушахме, имахме заседание на парламентарната група,

Господин Свиленски, Вие сте емблематичен представител на бившата комунистическа, сегашна социалистическа партия. Първо, не помните какво казахте преди 10 минути. Там правехте намеци и ще Ви свалят стенограмата и ще Ви я дам. Второ, отношението към истината е хубаво да е еднакво. В коалиционното споразумение няма разписано споразумение за общи кандидатури. Има за полагане на усилия да имаме общи кандидатури. Но за разлика от другите неща, които са конкретни, в коалиционното споразумение няма подписано такова нещо. И тук си изберете термина, който на всеки човек му идва в главата, когато някой каже нещо, което не е истина, как се нарича. Затова пак ще се обърна към коалиционните партньори, включително и към Вас – мерете си приказките, защото днес те тежат много. Ако искате, на четири очи може и да се сбием, но не и пред залата да правим този цирк и да се самопоставяме още повече в тази ситуация. Ще видим как ще гласува опозицията и както и да гласува, никой от нас не може да ѝ каже копче, защото ние се докарахме до това дередже.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Изказването ми щеше да бъде друго, ако бяхте спазили реда на записванията. Сега след тези думи на Тошко Йорданов ще трябва и аз да премеря моите думи, които исках да кажа, и да се обърна към народните представители. Аз не искам да хваля господин Каримански. Неговите качества, неговата експертиза и професионализъм и неговите човешки качества са ясни на всички. Аз искам да призова, независимо дали от управляващата коалиция, от така наречените коалиционни партньори, чиито удари усещаме всеки ден, да гласуват за професионализма и за експертизата на господин Каримански. Ние сме достатъчно смирени, но вече няма да бъдем тъпи. Аз искам да се обърна към Народното събрание във връзка с правилата – както към опозицията, така и към управляващите, за правилата, които приемаме за избор на на даден пост или постове в съответните дали регулаторни органи, или други институции. Аз си спомням изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет. Аз тогава зададох въпроса: твърденията на кандидатите в представените CV-та само едни твърдения ли са, или са подкрепени с доказателства? На господин Каримански CV-то ми е ясно и приложените доказателства, но така, както постъпва той, трябва да постъпват всички кандидати за даден пост. Едно са твърденията, нямам нищо лично против господин Гюров, неговата сила е преподавателската дейност, там е доказан специалист, включително е преподавал и на моя син, но ние не можем да разчитаме и тогава професор Гечев се съгласи с мен – не може да разчитаме само на твърденията на кандидатите за даден пост в CV-та. Ние трябва да да преглеждаме доказателствата, да изискваме препоръки от институциите, в които е работил даденият кандидат, за да може да направим своя извод и преценка първо за допустимост съгласно изискванията на Закона за заемането на даден пост. Отговорът Ви, примерно на професор Гечев, във връзка с кандидатурата на господин Гюров беше – такъв е Правилникът и Законът. Ние трябва да промислим в тази насока. Аз мога да твърдя всичко – че съм канен от австрийска, от американска банка, CV-то да си го направя 10 страници, но това са едни мои твърдения. Това не са доказателства, че аз имам необходимия изискван от закона стаж за заеманата длъжност. Това е въпрос на правилник и на правила. Аз искам да се обърна още веднъж към всички. Недейте да изливате помия върху кандидатите за дадени постове. Помията ми напомняше за това, което се случи през лятото, и ми напомня и за това защо не се състави правителство. Аз повече искам да обърна внимание, че не трябва да допускаме България да стане премиерска република и не трябва да има намеса на изпълнителната власт в законодателната власт. Обидно ми беше да слушам изказвания не на председатели на партии, а на премиер и на вицепремиер срещу господин Каримански. Той беше хвален за бюджетите от финансовия министър и след това беше залят с едни грозни думи. Ще спра с нещата дотук. А и искам да кажа по повод на репликата дали нещо си има цена. Чудя се как да го кажа, затова мисля, гледам да не нараня някого, да не избуша коалицията и така нататък. Да, в уговорките между тези партии трите в коалицията, явно всичко има цена. Дали са постове, или друга цена, аз не мога да Ви кажа, но Вие ще се уверите съобразно процедурите, които ще се развиват в следващите седмици, за кандидатите за независими органи. Тогава ще се уверяваме дали нещо има цена, или няма цена. Благодаря Ви още веднъж. Призовавам Ви, гласувайте за професионализма на господин Каримански. Благодаря Ви, господин Атанасов. Реплики към Иво Атанасов? От професор Михайлов. Реплика или изказване? Реплика, добре. Радомир Чолаков – за изказване е записан след това.

За мен е трудно, колеги, да взема директно отношение към въпроса. Аз не съм специалист в областта на банковото дело, но като парламентарист ще се съглася с моя колега професор Ангелов, че действително след вчерашните сериозни дебати до полунощ днес времето на всеки от нас много трудно преминава през подобна тежка дискусия. Искам да предпазя всички от неразумни решения, искам да кажа нещо, което на мен ми харесва сега, защото вече пет години стоя в тази зала. Много често тук чувам от хора, които уважавам дълбоко като парламентаристи, че видите ли, има противоречия в коалицията, има неща, които не съвпадат като общи виждания. Това е присъщо на интелигентни хора – да дискутират помежду си, понякога да не се съгласяват един с друг, но да намират пътя напред. Никак не ми се спомня като какъв валяк вървеше парламентарният живот преди последната година четири години, когато без всякакви почти дискусии, с мълчание от страна на тези, които управляваха, с изчакване на изчерпване на минутите, се вземаха кое от кое по-нескопосани решения, които доведоха и до разделение на нацията, понеже сега се говореше тук вперения в мен поглед на господин Чолаков, когото дълбоко уважавам, и неговите думи колко пъти е призовавал към смирение. Това управление, искам да кажа – неговите недъзи, доведоха до ситуацията, в която се намираме в момента и мъчително се опитваме да излезем. И днешният спор ще ни помогне да излезем. Искам да се обърна към онези, които се опитват да кажат, че не можем да вземем никакво решение, че единственият изход е да се извиним и да се оттеглим. Спомням си Вашите думи и твърдения в началото на зимата, че идва каква ли не зима, че ще има гладни бунтове, че какво ли не ще се случи. Зимата приключи,

водеха управлението през тази зима, успяха да преведат нацията през един много труден период. Ако не си давате сметка, че беше много труден периодът – съжалявам, той наистина беше много труден. И сега ще се намери изход с добър тон. Както казваше тук един колега – спомням си – от „Има такъв народ“, не с „натъртване“ на грешките на партньора, а с уважение към неговото мнение. Смятам, че има решение във всеки парламент, когато има разбирателство между хората, които стоят в него, независимо на какви позиции са. Пожелавам го на всички Вас и мисля, че дискусията премина баражното време. Би следвало вече да пристъпим към гласуване. Всички позиции се изясниха. Не бива да се замеряме повече с мнения, с познанията си по шахмат, в различни области на живота. Това не е необходимо на нас. Нека да гласуваме!

Господин Председател, уважаеми колеги! Благодаря на проф. Михайлов за добрата дума и смятам да продължа в същия тон и в същия дух. Днес, колеги, ще се окаже един добър ден за българската демокрация. Защото за първи път от мнозинството чухме думи „извинявайте“ – било един към друг, към партиите от мнозинството, все още плахо към нас, но и това ще доживеем. Чухме, че трябва да се внимава с думите, защото думите са тежки, което също е добро. И сега искам да отворя една трета тема, която да имаме предвид в бъдеще, едно друго нещо, което трябва да спрем да правим, и то е да се говори за сделки и за покупко-продажба. Колеги, отворих сега историческите справки и установих, знаете ли какво? Може би Вие го знаете! Търновската конституция е приета на 16 април 1879 г., това е утре, в утрешния ден е създадена българската държава. Уставът на Българската народна 1879 г., а първият ѝ управител е назначен на 4 април, преди създаването на българската държава. Преди да бъде създадена българската държава, е създадена Българската народна банка. Както каза одеве господин Любен Дилов, Българската народна банка е като герба, тя е символ, тя е знак на тази държава. Българската народна банка е носещият темел. Неслучайно, пак казвам, тя е създадена, преди да бъде създадена българската държава. И аз искам да кажа, колеги, първо, че партиите от мнозинството трябва да спрат да правят сделки, да спрат да търгуват. Както каза вчера госпожа Атанасова, ние тук не се занимаваме с търговия на дребно, а се занимаваме с управление на държава и трябва да държим сметка за символите и за темелите на тази държава. партиите от мнозинството е добре да спрат да търгуват и е добре да спрат да говорят за това, че търгуват. Аз мисля, че в следващите седмици, месеци, пък и години изобщо, които ни предстоят в живота, независимо от парламентарното ни преставителство, е да се разберем кое не се продава – кое не се продава! Защото, докато ние не се разберем кое не се продава, няма да има спокойствие и няма да има мир. Българската народна банка е едно от нещата, които не се продават! Запомнете го това нещо! Нито като пост, нито като структура, нито като функции, нито като нищо. Моля Ви да го имате предвид и като преживяваме катарзис и спираме да правим някакви неща или си обещавате Вие, че спирате да ги правите и ние спираме да ги правим, нека да спрем да правим сделки с темелите на държавността. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С нетърпение очаквах да стигнем до процедурата за избор на управител на Българската народна банка. Очаквах я с нетърпение не за друго, а защото очаквах това да се превърне в тържество на парламентаризма, който да бъде на висотата на тази институция, на която избираме ръководител. Най-малкото!

Сигурно думата е тежка и силна, но не се сещам за по-подходяща. През последните може би две седмици неминуемо не ме напуска аналогията с това, което се случва с легендата за кутията на Пандора. Милата Пандора, която от любопитство отворила кутията, за да види какви са даровете, оставени там от боговете, и за нещастие на целия свят оттам изскочили всички злини. В бързината да затвори кутията със злините вътре все пак останало нещо и това нещо, което е останало вътре, е надеждата. Но нека да си спомним защо тя е останала в кутията на Пандора. Не само защото е била последна, а и защото нейният създател Зевс така е пожелал. Той е поискал хората да страдат, за да спрат да вярват в богове. Затова, уважаеми колеги, спрете да вярвате в измислени богове, дори и те да са Ваши лидери. Те са просто хора, те не са богове. Започнете да вярвате на собствената си съвест, на собственото си аз, защото, ако след време разберете истината за това, което се случва, срамът ще бъде за Вас, той няма да бъде за Вашите лидери. Нека наистина да спрем с лъжите, обидите, клеветите, защото ще влезем в хипотезата на онази хубава българска народна приказка, че раната заздравява, но лошата дума не се забравя. забравя. Уважаеми колеги, призовавам Ви наистина: забравете всичко, което са Ви говорили, тук не чухме една лоша дума срещу професионалиста Любомир Каримански, доверете се на нашата преценка за това, че ние сме го номинирали като човек, който смятаме, че наистина ще свърши работа в Българската народна банка, подкрепете го и съм сигурна, че един ден няма да се срамувате от своето решение. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Василева. Реплики има ли към Виктория Василева? Няма. Процедура – Владимир Табутов, записвам за изказване Йордан Цонев. Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ искам 30 минути почивка.